Herra forseti. Ég varð nú svolítið hissa þegar ég sá dagskrá þingfundar í dag og rak þar augun í 14. dagskrárlið, frumvarp Jóns Gunnarssonar um það að vera vond við hælisleitendur, sem er eitthvað sem ríkisstjórnin sá sérstaka ástæðu til að minna okkur á að hún setur í forgang, ekki síður en það að fúska við bankasölu. Þetta er slæmt frumvarp sem er búið að leggja fram of oft og það er stórfurðulegt að það sé sett hér fram sem forgangsmál ríkisstjórnarinnar, að ríkisstjórnin setji í forgang að draga úr mannréttindavernd fólks á flótta. Þess vegna vil ég gera þá tillögu, herra forseti, vegna þess að ég reikna ekki með því að við komumst niður að 14. máli í dag, að ef forseta dettur í hug að setja málið á dagskrá þingfundar á morgun þá greiðum við tillögu um dagskrárbreytingu frá mér þess efnis að málið sé tekið af dagskrá þannig að þingmenn stjórnarflokkanna geti sýnt hvort þeim þyki þetta vera forgangsmál eða ekki.

Við tökum atkvæðagreiðslu þá ekki síðar en — ja, hugsanlega á fundinum á eftir. Við þurfum að meta það hvenær atkvæðagreiðsla um þetta fer fram.

Kolefnislosun frá framræstum jarðvegi er metin 100% hærri en aðrir þættir innan býlanna og vegur því þungt; svo þungt að margir halda því fram að kolefnisspor íslensks lambakjöts sé meira en innflutts lambakjöts frá Ástralíu, sem er auðvitað fráleitt enda þarf ekki nema hugsa það til enda til að sjá að það stenst enga skoðun. Nýlega sendi Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri frá sér skýrslu sem byggir á rannsóknum sem gerðar voru á Norðurlandi á kolefnislosun frá framræstu landi. Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýna að fullyrðingar sem haldið hefur verið á lofti á Íslandi árum saman, um losun koltvísýrings og annarra meintra gróðurhúsalofttegunda úr framræstu landi, eru langt frá því að geta staðist. Í skýrslunni segir að losun sem hér mælist verði að teljast lítil miðað við eldri mælingar sem gerðar hafa verið á framræstum, óræktuðum, lífrænum mýrum.

mæla hana skipulega og væntanlega út frá mismunandi jarðvegi og mismunandi landsvæðum. Það er mjög mikilvægt að frekari og stöðug vöktun fari fram á þeim þætti um allt land. Það er mikilvægt, ekki síst vegna þess að horft er til markmiða stjórnvalda í loftslagsmálum.

Herra forseti. Stjórnarmeirihlutinn hefur verið samstiga í möntrunni um að það þarf að horfa á það sem þau kalla stóru myndina í Íslandsbankasölunni, að ríkið hafi jú á innan við ári fengið 108 milljarða í sinn hlut við söluna. Þjóðin er hins vegar greinilega sammála því sem Viðreisn hefur alltaf sagt í þessu samhengi; það þarf að horfa á enn stærri mynd, mynd sem tekur líka með í reikninginn siðferðilega ábyrgð, siðferðilega ábyrgð stjórnvalda á því að vel takist til. Stjórnarmeirihlutinn segist sáttur við fjárhagslegu markmiðin sem náðust, segir minna um önnur markmið bankasölu hennar, þau sem varða almannahagsmuni, gegnsæi, jafnræði, traust. En kannski eiga þessi markmið ekkert heima í hinni stóru mynd ríkisstjórnarinnar. Söluandvirði upp á 108 milljarða kr. eru fjármunir sem má nýta í niðurgreiðslu á halla ríkissjóðs sem ríkisstjórnin hefur ekkert gert til að vinna á frá upphafi stjórnarsamstarfsins, svo ekki sé talað um innviðafjárfestingu sem hefur verið vanrækt í tíð þessarar ríkisstjórnar. Því miður hefur ríkisstjórnin klúðrað þessu verkefni undir verkstjórn Sjálfstæðisflokksins. Ríkisstjórnin hunsaði siðferðilega hluta Bankasýslunnar með þeim fyrirsjáanlegu og eðlilegu afleiðingum að traust þjóðarinnar er rofið. Herra forseti. Traust þjóðarinnar er ekkert. Í kjölfarið er sala á þeim hluta banka sem eftir stendur í eigu ríkisins fyrir bí og þar með sú 100 milljarða fjárfesting í innviðum og niðurgreiðslu skulda sem var fyrirhuguð til viðbótar. Og þetta eru sannarlega dýrkeypt mistök fyrir íslenskt samfélag. Ríkisstjórnin á eftir enn að svara því hvort afleiðingar mistakanna verði minni uppbygging innviða, skattahækkanir eða eitthvað annað. En lærdómurinn er þessi: Sjálfstæðisflokknum er ekki treystandi til að selja ríkiseignir. Þar gleymist það lykilatriði sem Viðreisn hefur alla tíð lagt áherslu á þegar kemur að sölu ríkiseigna: Salan þarf að vera í þágu almennings, ekki útvalinna.

þar til sameining við Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri átti sér stað. Sameiningin tókst aldrei almennilega og sambúðin oft erfið enda býður það því heim þegar starfsemin skiptist á milli landshluta og milli skólastiga. Landið að Reykjum er mikilvægt kennslu- og tilraunasvæði en kennslurými, gróðurhús og önnur húsakynni þarfnast mikils viðhalds. Húsunum hefur verið leyft að drabbast niður og nú er svo komið að umtalsverðra fjármuna er þörf til að bæta þar úr og blasir við að gera þarf fjármagnaða og tímasetta áætlun um viðhald og uppbyggingu. Garðyrkjuskólinn á Reykjum er ekki bara mikilvægur fyrir garðyrkjubæinn Hveragerði og Ölfus heldur skiptir starfsemin miklu ef stjórnvöldum er alvara að ná þeim loftslagsmarkmiðum sem sett hafa verið fyrir Ísland og alþjóðasamþykktir krefjast. Á síðasta kjörtímabili var ákveðið að flytja Garðyrkjuskólann til Fjölbrautaskóla Suðurlands en það gleymdist að flytja fjármuni til FSu og gera stjórnendum þar fært að taka við rekstrinum. Það gleymdist að undirbúa yfirfærsluna og ganga frá lausum endum og nú er allt í uppnámi fyrir næsta skólaár. Kennurum og fulltrúum kennsluskrifstofu hefur verið sagt upp og deilur eru á milli ráðuneyta um hver eigi að gera hvað. Eftir standa starfsmenn með uppsagnarbréf í höndunum og ótrygg réttindi í óvissu og með svikin loforð ráðherra. Reynsla og þekking sem er nauðsynleg fyrir starfsemina, nemendur og atvinnulíf garðyrkjunnar hverfur með starfsfólkinu ef ekki er gripið til aðgerða strax. Ég vil spyrja hv. þm. Guðrúnu Hafsteinsdóttur hvers vegna slíkt klúður gat átt sér stað og hvernig hún sem stjórnarþingmaður sé að beita sér fyrir skólann, starfsfólk, nemendur og starfsgreinarnar sem þurfa á þeim að halda.

Ég vil fá að draga hér upp nokkrar staðreyndir. Í gær var fjórum kennurum Garðyrkjuskóla ríkisins að Reykjum í Ölfusi sagt upp störfum. Þar var kastað fyrir róða 155 ára starfsreynslu í garðyrkju og skógrækt. 69 ára starfsreynsla við Garðyrkjuskólann er ekki meira metin en þetta. 120 nemendur eru í óvissu. Það er þyngra en tárum taki hvernig stjórnvöld hafa leyft sér að láta þennan mikilvæga skóla og þetta mikilvæga nám verða hornreka í íslensku menntakerfi. Hvernig í ósköpunum gat þetta gerst? Skóli sem við getum rakið allt aftur til ársins 1936. Ég bý í nálægð við þennan skóla og garðyrkja er og hefur alltaf verið alltumlykjandi í Hveragerði og verið ein af aðal atvinnugreinum á Suðurlandi. Ég hef reynt af öllum mætti að skilja og setja mig inn í stöðu garðyrkjunáms á Íslandi. Ég hef verið í sambandi við rektor Landbúnaðarháskólans, skólameistara FSU, ráðherra menntamála, ráðherra háskóla, ýmsa aðra ráðherra, kennara við skólann, starfsmenn skólans, sveitarstjórnarfólk á öllu Suðurlandi og síðast en ekki síst nemendur. Allir þingmenn Suðurkjördæmis hafa sett sig vel inn í málið og standa einhuga að baki skólanum. Til merkis um það lögðu allir þingmenn kjördæmisins utan Framsóknar fram þingsályktunartillögu um sjálfstæði skólans. Það er nauðsynlegt að renna styrkum stoðum undir Garðyrkjuskólann sem sjálfseignarstofnun með þjónustusamning við ríkið.

Virðulegi forseti. Völd spilla. Þetta var eitt mikilvægasta gildið sem afi minn heitinn kenndi mér en hann sat einmitt hér á þingi í um 30 ár. Hann lærði þessa lexíu ekki einungis innan veggja þessa salar heldur sá hann fólk í valdastöðum víða um heim, fólk sem hann þekkti og skrifaðist á við, breytast úr hugsjónafólki í valdagráðuga einræðisherra sem einskis svifust til að auka við og tryggja völd sín. sín. Í umræðum um fundarstjórn forseta fyrr í vor vitnaði ég í orð Johns Wooden sem sagði að það væri mælistika á siðferði fólks hvernig það hegðaði sér þegar enginn sæi til. Útfært fyrir okkur sem störfum í heimi stjórnmálanna færu spakmælin á þann veginn að það sé góð mælistika á siðferði stjórnmálamanna að taka eftir hvernig þeir hegða sér þegar þeir hafa náð völdum. Eru völdin þeim mikilvægari en að bregðast við ójafnrétti? Eru völdin þeim mikilvægari en að bregðast við kynþáttafordómum? Eru völdin þeim mikilvægari en að bregðast við frændhygli? Eru völdin þeim mikilvægari en að bregðast við lögbroti? Já, virðulegi forseti, það er ótrúlegt hve stór hluti stjórnmálamanna fer létt með að láta öll sín margbásúnuðu gildi, siðferðiskennd og samvisku víkja um leið og þau komast í snertingu við minnsta snefilmagn af valdi. Við megum ekki gleyma því að þau sem í þessum valdastólum sitja gera það í krafti þagnarinnar, þagnar þeirra, okkar sem sitjum stillt og prúð á meðan siðferði, jafnrétti og jöfnuður eru fótum troðin (Forseti hringir.) Virðulegi forseti. Ég skora á samstarfsfólk mitt hér inni að standa í lappirnar gegn spillingu valdsins.

Herra forseti. Ómannúðlegt útlendingakerfi íslenskra stjórnvalda er ekki bara kerfi heldur snertir það einstaklinga. Þess vegna skiptir svo miklu máli að við fáum af og til fréttir af því hvernig kerfið kemur fram við fólk, fólkið sem leitar hér hjálpar og aðstoðar. Í fréttum í dag lásum við um Dariu Novitskayu sem þurfti að flýja pólitískar ofsóknir í Belarús. Hún lenti síðan í því hér á landi að vera beitt kynferðisofbeldi. Það brot er enn í rannsókn.

Málið er að Daria er eiginlega skólabókardæmi um fólkið sem æ ofan í æ er endursent án þess að hljóta áheyrn hjá íslenskum stjórnvöldum. Árum saman hafa íslensk stjórnvöld stundað það að endursenda fólk, sérstaklega inn í brotin verndarkerfi Grikklands, Ítalíu og Ungverjalands, þvert á það sem er fólkinu sjálfu fyrir bestu, þvert á það sem er þessum ríkjum fyrir bestu. Þau gera það með ærnum tilkostnaði, eins og kom fram í skriflegu svari dómsmálaráðherra hér fyrr í vikunni. Það kostar tvær milljónir að flytja hvern

Samningarnir kveða á um aukið fjármagn til hjúkrunarheimila og bætta þjónustu við íbúa. Auk þess á að efla þjónustu við þá einstaklinga sem þurfa hvað mest á umönnun að halda með auknum framlögum í útlagasjóð. Einnig er í samningnum tryggð aukafjárveiting til Þá er ég sérstaklega ánægður með að í samningnum er kveðið á um að styrkja úrræði fyrir yngri einstaklinga sem þurfa á þjónustu hjúkrunarheimila að halda og þá sem glíma við geð- og fíknisjúkdóma. Hér er um að ræða brýnt verkefni og ánægjulegt er að tekið sé vel utan um þennan hóp. Samningarnir eru við rekstraraðila allra þeirra 45 hjúkrunarheimilanna sem starfa víðs vegar um landið samkvæmt samningum við Sjúkratryggingar Íslands og eru unnir í góðri sátt. Samhliða samningunum hafa samningsaðilar samþykkt að setjast að borðinu með heilbrigðisráðuneytinu til að ræða þróun starfsemi hjúkrunarheimila með vinnuhópnum um endurskoðun á mats- og greiðslukerfi til hjúkrunarheimila. Heilbrigðisráðherra hefur lýst yfir að hann muni beita sér fyrir því að settur verði á fót vinnuhópur undir stjórn fjármálaráðuneytisins um fyrirkomulag húsnæðismála hjúkrunarheimila almennt. Með þessum langþráðu samningum hafa náðst þýðingarmikil markmið um stöðugleika og fyrirsjáanleika í rekstri hjúkrunarheimila á næstu árum. Það eru gleðitíðindi.

Vegna villandi umræðu um samfélagsbanka hér á þinginu undanfarna daga hafði ég samband við vin minn Wolfram Morales í gær en hann er framkvæmdastjóri Sparkasse-bankans í Þýskalandi. Hann tjáði mér eftirfarandi: Sparkasse hefur 50 milljón Þjóðverja sem viðskiptavini. Þetta er ekki bara lítill, krúttlegur banki. Sparkasse-bankarnir og þýsku samvinnubankarnir hafa um 70–75% af markaðnum í Þýskalandi. Þýskir einkabankar, með Deutsche Bank í fararbroddi, hafa um 25% af markaðshlutdeildinni. Svo merkilegt sem það getur hljómað er hagnaður Sparkasse og samvinnubankanna meiri en einkabankanna. Það er augljóslega vegna þess að þeir borga ekki bónusa og eru ekki að borða gull og fara ekki um á einkaþotum. Þeir eru einfaldlega hagkvæmari. Það er augljóst að það er mikil samkeppni á þýska markaðnum vegna samfélagsbankanna. Því er ódýrt að vera viðskiptavinur banka í Þýskalandi. Tökum annað dæmi: Í Bretlandi eru fjórir einkabankar sem eru markaðsráðandi. Þeir stjórna allri verðlagningu á breska bankamarkaðnum. Þar er engin samkeppni frekar en á Íslandi. Þess vegna er bankaþjónusta dýrari í Bretlandi en í Þýskalandi, vegna skorts á samkeppni. Almenningur á Íslandi vill ekki selja bankana en þrátt fyrir það er stefna núverandi ríkisstjórnar að einkavæða Íslandsbanka. Eftir sitjum við

Herra forseti. Skilaboð Bankasýslunnar á opnum fundi í morgun eru eiginlega þessi: Þið verðið öll að læra af þessu. Fólk hefur einfaldlega ekki skilið hversu opið þetta lokaða útboð í rauninni var. Þessi málflutningur dæmir sig sjálfur en auðvitað er hægt að draga vissan lærdóm af bankasöluhneykslinu. Hann er sá að þetta er það sem gerist þegar við eftirlátum Sjálfstæðismönnum að stýra fjármálum og eignaumsýslu ríkissjóðs. Þetta er það sem gerist þegar Sjálfstæðismenn stýra för. Það er ekki farið eftir reglum eða þær sveigðar í vinnslu málsins og allt breytist einhvern veginn í leiðinni. Reglur sem miðast við fáa langtímafjárfesta leiða samt til þess að margir skammtímafjárfestar stinga í vasann hagnaði af bréfum sem þeir fengu að kaupa með afslætti. Þetta er ekki fyrsta svona fjármálahneykslið sem tengist stjórn Sjálfstæðismanna í fjármálum þjóðarinnar og heldur ekki það síðasta ef þeir fá áfram að halda um fjárráðin. Þetta er ekki náttúrulögmál. Það er alveg hægt að hugsa sér heiminn án þess að Sjálfstæðismenn ráði þar meira eða minna öllu, því að það er tvennt sem einkennir stjórnarhætti Sjálfstæðismanna: Það eru biðlistar og það eru afslættir. Biðlistar fyrir almenning, afslættir fyrir auðmenn, biðlistar fyrir aldrað fólk sem þarf á eðlilegri þjónustu að halda eftir langa ævi, afslættir fyrir auðmenn sem kaupa bréf í Íslandsbanka, biðlistar fyrir eldra fólk eftir eðlilegri heilbrigðisþjónustu, afslættir á veiðigjöldum fyrir auðmenn sem reka stórútgerðina. En þetta er ekki náttúrulögmál, herra forseti. Sjálfstæðismenn hafa ekki endilega neitunarvald um framlög til velferðarmála. Aðrir flokkar geta tekið saman höndum um stjórn landsins og í rauninni er ekkert því til fyrirstöðu að við gerum það.

Notkun geðlyfja hjá börnum hefur aukist til muna frá árinu 2012 í öllum aldursflokkum. Hlutfallið hefur hækkað úr 12% upp í tæplega 25% barna. Eitt af hverjum fjórum börnum á Íslandi á aldrinum 14–17 ára er nú á einu eða fleiri geðlyfjum. Tæplega 19% barna á aldrinum 10–13 ára á Íslandi eru á geðlyfjum. Er það ekki áhyggjuefni að notkun geðlyfja, sem sum hver eru ávanabindandi, hafi aukist svona mikið meðal barna undanfarin ár? Lyfjastofnun leiðir að því líkur í skýrslu frá 2017 að þessi lyfjanotkun sé afleiðing þess að ekki sé boðið upp á viðeigandi úrræði á Íslandi. Sálfræðiþjónusta er þar að auki ekki niðurgreidd þrátt fyrir að vitað sé að fyrsta meðferð og áhrifamesta úrræðið við kvíða, til að taka dæmi, eigi alltaf að vera gagnreynd samtalsmeðferð. Það er vanræksla af hálfu ríkisstjórnarinnar sem setur viðeigandi úrræði fyrir börn ekki í forgang þrátt fyrir að vita vel af þessari ógnvænleg þróun.

rannsóknaniðurstöður sýni fram á mikilvægi þess að sérstaklega sé vandað til ávísana geðlyfja til aldraðra einstaklinga og að þær byggi á nákvæmri geðskoðun. Það kemur fram í rannsóknaniðurstöðum í Læknablaðinu að árið 2018 fengu 18% íbúa á hjúkrunarheimilum landsins ávísuð geðlyf til að taka að staðaldri án geðgreiningar. Þrátt fyrir það segir í svari hæstv. heilbrigðisráðherra, með leyfi forseta: „Ekki er gert ráð fyrir sérstakri endurskoðun á ávísun lyfja fyrir aldraða á hjúkrunarheimilum eins og sakir standa.“

Í ljós hafði komið mánuðina á undan verulegt misræmi í innflutningsmagni margra landbúnaðarvara til Íslands og tölum um útflutt magn sömu vara til Íslands frá nokkrum helstu viðskiptalöndum.

eftirlitsdeild Skattsins. Herra forseti. Stjórnvöldum ber að framfylgja lögum og gæta jafnræðis borgaranna gagnvart þeim. Þeim ber líka að framfylgja milliríkjasamningum. Standi vilji til að þetta umhverfi sé með öðrum hætti en nú er þarf að gera slíkar breytingar með formlegum hætti, löggjöf eða öðrum stjórnvaldsfyrirmælum. Ríkisendurskoðun taldi einnig gagnrýnivert með hvaða hætti skatturinn brást við athugasemdum hagsmunaaðila. Þetta tel ég líka að þurfi að taka alvarlega í stjórnkerfinu. Í framhaldi af þessu hyggst ég beina skriflegri fyrirspurn til fjármálaráðherra um þetta mál því að hér þarf að velta öllum steinum við.

Íslandsbanka. Ríkisstjórnin tók ákvörðun um sölu og útfærslu á banka í almannaeigu, Bankasýslan framkvæmdi. Stærsti gallinn við þessa útfærslu var bara að hún þjónaði ekki hagsmunum almennings sem áttu bankann, heldur hagsmunum hinna fáu. Á ráðherrafundi um efnahagsmál þar sem saman sitja forsætisráðherra, fjármálaráðherra og viðskiptaráðherra var hugmyndin um lokað útboð kynnt án þess að nokkrar vinnureglur lægju fyrir um hvernig ætti að framkvæma söluna. Fundurinn í morgun sýndi líka fram á að salan var í algjöru blindflugi.

Listinn datt bara í fangið hjá fjármálaráðherra. En listinn lítur út eins og raun ber vitni vegna þess að náin samvinna fjármálaráðherra og Bankasýslunnar skilaði engum viðmiðum, engum reglum, engum skilyrðum. Ríkisstjórnin talar þess vegna núna stöðugt um armslengdarsjónarmið, en í minnisblaði Bankasýslunnar segir frá miklum samskiptum við fjármálaráðuneytið alveg frá því að tillagan um söluna var kynnt í janúar og alveg fram að sölunni í mars. Fulltrúar ráðuneytisins voru á fundum Bankasýslunnar þegar ákveðið var að ráðast í útboð, á fundum þangað til lokað var fyrir áskriftir. Kvöldið sem útboðið fór fram voru Bankasýsla og ráðuneyti í náinni samvinnu, á söludaginn sjálfan. Það var engin armslengd, það voru a.m.k. heimsins stystu hendur. Sjálfstæðisflokkurinn talar þess vegna núna um að við þurfum að horfa á stóru myndina. En 83% þjóðarinnar sjá stóru myndina, það sést á fylgisflóttanum. Ríkisstjórnin er fallin einmitt vegna þess að fólk sér og skilur stóru myndina.

Það er ágætt að spyrja sig öðru hvoru til hvers er ætlast af okkur. Hér í dag hefur verið lögð áhersla á að við séum hér í almannaþágu og ég er nokkuð viss um það, eftir að hafa gert óformlega könnun meðal bræðra og systra í þinginu, að flestir séu sammála hið hvellskýra og ofureinfalda lykilmarkmið okkar í Flokki fólksins: Fólkið fyrst, svo allt hitt. Hvað felst í þeim orðum? Það felst í því m.a. að við líðum ekki að hér séu í mikilli vanlíðan, í mikilli fátækt og mikilli örvilnan þúsundir og tugþúsundir samlanda okkar. Það er forgangsmál okkar allra

Slysavarnaskóli sjómanna, frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES, sorgarleyfi, evrópskir langtímafjárfestingarsjóðir og sitthvað annað. Ég hefði gjarnan viljað sjá meiri tíma varið í grunntilgang okkar allra, sameiginlegan. Ég skora á alla þá sem hér sitja í flokki framsækinna, í flokki sjálfstæðra, í flokki Vinstri grænna, í flokki Viðreisnar, í flokki Miðflokks og allra sem sitja hér á þinginu, að við megum bera gæfu til þess að snúa bökum saman fyrr en seinna um að koma lykiláherslunum, því allra brýnasta í samfélaginu, á dagskrá þessa þings fyrir þinglok. Nýtum síðan sumarið til að ná sátt um næsta þing og megi það verða gjöfult og gott og samstiga þing

Það er ástæða til að vekja athygli Alþingis á því nú í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga að það er ekki hægt að líta öðruvísi á en svo að svokallaður samgöngusáttmáli höfuðborgarsvæðisins sé úr gildi fallinn vegna vanefnda, ekki hvað síst af hálfu borgarstjórnarmeirihlutans í Reykjavík. Reyndar var ljóst strax og þetta samkomulag var gert að þáverandi samgönguráðherra og þar með ríkisstjórnin öll hefðu látið borgarstjórann í Reykjavík plata sig.

að standa við þann hluta samkomulagsins sem ríkisstjórnin notaði til að réttlæta samkomulagið í heild, einkum 50 milljarða kr. fyrstu greiðslu í að uppfylla kosningaloforð Samfylkingarinnar í Reykjavík um borgarlínu.

En svo bætist það við að borgarstjórn Reykjavíkur eða meiri hluti hennar hefur ítrekað tekið fram að ekki standi til að uppfylla samkomulagið í heild, eingöngu líklega borgarlínuhlutann af því. Og nú sjáum við í kosningastefnu,

En hvað mun ríkisstjórnin gera? Hún mun væntanlega bara halda áfram að borga lausnargjaldið þrátt fyrir að lausnin sé ekki veitt.

Virðulegi forseti. Fundurinn með Bankasýslunni í morgun var upplýsandi á margan hátt. En þrátt fyrir það liggur ekki fyrir enn

er auðvitað mjög mikilvægt að við upplifum að því sé hægt að treysta. Það er alveg augljóst að það hefur ekki gengið. Upplýsingagjöfin hefði þurft að vera mun ítarlegri og betri til okkar allra.

Þetta eru stórar spurningar sem við þurfum að fá svör við. En við verðum líka að horfast í augu við það að við þurfum væntanlega að endurskoða lögin og það liggur þegar fyrir að endurskoða aðkomu Alþingis að eignarhaldi ríkisins á fjármálafyrirtækjum.

og í ljósi alls sem upp hefur komið má velta því fyrir sér hvort ekki væri skynsamlegt að hafa þar einungis þá sem falla undir A-fjárfesta sem hefði takmarkað minni spámenn. Það hefði hugsanlega getað haft áhrif á verð, um það ætla ég ekki að spá, en ég held að það hefði verið heppilegra. Við í fjárlaganefnd höldum áfram að leita upplýsinga í málinu og um aðkomu allra í því samhengi. Á föstudaginn mun fjármálaráðherra mæta fyrir nefndina og sitja fyrir svörum og svo þegar niðurstaða Ríkisendurskoðunar og Fjármálaeftirlits liggur fyrir er ekki ólíklegt að nefndin taki málið fyrir aftur.

Ég myndi halda það. Það er, veit ég, fundur hérna úti á Austurvelli á laugardaginn klukkan tvö þar sem enginn stjórnarþingmaður mætir, þið getið kannski haft það á þeim tíma.

þar sem enginn mætir þegar þingmennirnir komast ekki. Það er nefnilega öðruvísi hjá öðrum stjórnmálaflokkum þar sem margir taka þátt í prófkjörum og menn eru með virkt félagsstarf. Það er ekki fundarfall þó að þingmaður kjördæmisins sé í vinnunni. Stundum geta þingmenn líka skipt með sér verkum og svona. Ég verð að segja það, hæstv. forseti, að það er engin ástæða til að hafa áhyggjur af félagsfundum í stjórnmálasamtökum varðandi þingfundinn í kvöld.

Það er gott að honum líður vel. En þannig er mál með vexti að annar stjórnarflokkurinn, sem er búinn að boða félagsfund í kvöld, boðar að allur þingflokkurinn mæti ásamt formanni flokksins sem ætlar að gera grein fyrir því hvernig stendur á því að hæstv. fjármálaráðherra seldi pabba sínum almannaeign á undirverði. Hinn flokkurinn er með félagsfund þar sem formaður þess flokks og aðrir þingmenn ætla að mæta. En hér á Alþingi eiga þingmenn að mæta á fundi þegar þeir eru haldnir samkvæmt þingsköpum. Það er ekki val. Við eigum að vera hér þegar það eru þingfundir. Okkur ber að mæta á þingfundi og það er þess vegna sem er verið að vekja athygli á þessu. Það er mjög eðlilegt að stjórnarflokkarnir (Forseti hringir.) þurfi að halda krísufundi með sínu fólki, enda baklandið brjálað.

þegar það eru stórir fundir, grasrótarfundir þar sem þingmenn og formenn eru boðaðir — skiljanlega, ríkisstjórnin er fallin. Skiljanlega þarf fólk að funda og ræða við sína grasrót. En ef fólk ætlar ekki að mæta hérna, ef þingmenn stjórnarflokkanna ætla ekki að mæta á þingfundi, ætla ekki að mæta í vinnuna, þá skil ég ekki af hverju er verið að boða lengri þingfund. Þetta eru athugasemdirnar í hnotskurn.

það verði fundafall hjá þingmönnum á þessum félagsfundum flokkanna í kvöld og þeir muni mæta í þingsal. Ég vil annars vegar benda á akkúrat það sem hér hefur verið sagt sem er að það er ekki frjáls mæting á þingfundi af hálfu þingmanna. Það er

og við viljum fá að ræða við meiri hlutann. Það er algjörlega ótækt að ætla að fara að láta okkur vera hér, minni hlutann, ein fram eftir kvöldi að rífast og skammast yfir einhverju sem meiri hlutinn má ekki einu sinni vera að að ræða við okkur. Ég get því ekki séð að það sé tilefni til að hafa lengri þingfund hér í dag til að ræða mál sem við erum búin að gera alveg ljóst að verður ekki hleypt í gegn með auðveldum hætti. Virðulegi forseti. Það er sannarlega athyglisvert það sem hefur komið hérna fram. Þeir þingmenn sem hafa komið hér upp í pontu og talað fyrir mætingarskyldu og talað fyrir því að það sé óafsakanlegt að mæta ekki á þingfundi — eru þetta þingmenn sem eru öllum stundum á öllum þingfundum?

Það er alvanalegt að mikið sé að gera hjá þingmönnum og að við þurfum að skipta því á milli okkar að vera á löngum þingfundum, sinna grasrótarstarfi og tala við fólk í samfélaginu okkar úti um allan bæ á hinum ólíklegustu tímum sólarhringsins. Það liggur hins vegar alveg fyrir að það er mikið á dagskrá hér í dag og verður þá daga sem eftir eru af þessari þingviku. Sjálf tel ég það ekkert mál að sinna bæði starfi mínu sem þingmaður og að sinna félögum mínum í flokknum. Við skiptum á milli okkar verkum eftir því í hvaða nefndum við sitjum og hvaða mál eru á dagskrá hverju sinni í þessum sal. Mér finnst þess vegna einboðið að hér verði fundur í kvöld og held að það verði bara skemmtilegt og örugglega góðar umræður hérna í kvöld. Ég greiði því atkvæði með því að hér verði lengdur þingfundur.

ansi áhugaverðar umræður og samræður undanfarin kvöld og líkt og þau kvöld munum við að sjálfsögðu í Vinstri grænum taka þátt í þeim umræðum sem við þurfum að taka Það sem ég vil hins vegar benda á í þessu samhengi, sem hefur kannski farið fram hjá einhverjum hér, er að það eru auðvitað sveitarstjórnarkosningar í aðsigi og það þarf að ræða ýmislegt í baklandinu. Ég treysti því að það sé gert í öllum stjórnmálahreyfingum og það er eitt af því sem við ætlum að ræða í kvöld t.d.

Við erum að fara í hálfsmánaðar frí frá þingflokksfundum. Hins vegar er það alveg rétt hjá hæstv. fjármálaráðherra að það er alveg hægt að halda þingfundi þó að það séu tilfallandi fundir úti í bæ. Það sem vekur athygli mína núna að þessu sinni er að allur þingflokkur Vinstri grænna ásamt ráðherrum og formanni er á fundi í kvöld þegar við erum með mál á dagskrá sem ég hefði haldið að væri þeim flokki sérstaklega kært

Herra forseti. Það breytir kannski ekki öllu hvort þingmenn stjórnarflokkanna eru í húsi eða ekki, nógu lítið tala þau í stjórnarmálum svona dags daglega þannig að viðveran er ekki það nauðsynlegasta. hver er þörfin á lengri þingfundi? Það var bara ágætur gangur í umræðum í gær. Við komumst í gegnum nokkur mál og forseti er ekki stressaðri en svo fyrir næstu dögum að hann ætlar að taka tvo, tvo og hálfan tíma á morgun í skýrslugjöf umhverfisráðherra um orkumálaskýrslu sem við tókum sérstaka umræðu um fyrir tveimur Fyrirgefðu, forseti, en hvaða tíma vantar? Hvaða mál á dagskrá eru svo brýn að við verðum að komast í að ræða þau í kvöld? Getur forseti upplýst okkur um það? Eða gæti hann, til að slá aðeins á áhyggjur okkar sem stöndum með mannréttindum fólks á flótta, og til að sýna góðan vilja tekið það mál af dagskrá?

Virðulegi forseti. Að sjálfsögðu styð ég lengdan þingfund. Þó að það séu félagsfundir í í félögum stjórnmálaflokkanna um land allt þá verðum við náttúrlega að getað starfað í þinginu á sama tíma. Það eru Framsóknarfélög starfandi í allflestum sveitarfélögum landsins og það væri erfitt ef alltaf þyrfti að fella niður þingfund ef þar væri fundur. Hins vegar veit ég ekki annað en að fjöldi mála bíði afgreiðslu. Síðast á fundi velferðarnefndar í morgun var rætt um mikilvægi þess að umsagnaraðilar fengju sem lengstan tíma til umsagnar. Því fleiri mál sem við komum út til umsagnar fyrir þinghlé sem nú er fram undan því betra.

fara í gegn; atvinnuréttindi útlendinga, við erum hérna með mál um sorgarleyfi og fleira sem ég trúi því að stjórnarandstæðingar jafnt sem stjórnarliðar séu tilbúnir til þess að ræða. Þannig að hér er margt undir í dag og ég á nú eftir að sjá það að liðleikinn verði slíkur hér í þingsal að við komumst í hið umdeilda mál nr. 14. En til er ég í umræðuna um það sem og önnur mál hér undir, enda eru þau góð og þurfa að komast til nefndar.

Er þetta allt farið að snúast um okkur sjálf, hvort við munum mæta í vinnuna, hver mætir og hversu oft og hver talar mest? Er þetta ekki farið að snúast um þjóðfélagið sem við erum kjörin til að veita forystu? Um málefnin?

Herra forseti. Bara í framhaldi af því sem hv. þm. Vilhjálmur Árnason sagði þá er ekkert að því að ræða orkumál hér í þingsal. En ef tíminn er einhver lúxusvara í dag sem við þurfum að lengja þingfundi til að fá meira af er kannski hægt að endurhugsa það að ætla að splæsa tveimur og hálfum klukkutíma á morgun af dýrmætum þingfundatíma í að ræða skýrslu sem er búið að ræða hér í þingsal einu sinni. Ræðum hana endilega aftur, gerum það bara þegar það er tími til þess. Annars langar mig að benda bara á orð hv. varaformanns þingflokks Vinstri grænna sem lýsti ánægju sinni með það ef við kæmumst í útlendingamálið í dag og sagði síðan að ef við kæmumst í hið umdeilda mál nr. 14, sem og önnur mál — enda eru þau góð og þurfa að komast til nefndar. Svona er fólk orðið samdauna. Svona er fólk orðið til í að liðka fyrir viðbjóðslegum málum í nafni stjórnarsamstarfs sem ætti að vera löngu dautt.

og tala um ógeðsleg mál, gott mál, slæmt mál — eru þetta ekki allt málefni sem við þurfum að ræða hér á þinginu og er verið að leggja til og snúast um líf fólksins í landinu? Mér finnst ég bara geta verið hér, það er okkar hlutverk. Auðvitað getum við skroppið hérna frá. Ég hef engar áhyggjur af því, ekki nokkrar. Okkur ber bara að sinna skyldum okkar hér sem þingmenn. Við eigum að taka það alvarlega og við eigum að gæta að orðræðunni hér í pontu.

Herra forseti. Lengd þingfundar. Jú, ég greiði atkvæði með því að við getum haft lengri þingfund, en ég vil hins vegar taka það fram að mér bæði ljúft og skylt að ef svo fer að mál nr. 16 verður komið hér á dagskrá

en það mun ekki standa á mér að mæta á þingfund. Sem varaforseti sem sit hér löngum stundum og hlusta á mína ágætu háttvirtu kollega í þessum sal, þá er nú ekki alltaf þéttsetinn bekkurinn, hvorki stjórnarliðar né stjórnarandstaða, af því að eðli máls samkvæmt erum við að sinna ýmsum öðrum störfum og það vitum við öll.

þegar við segjum að málið sé komið þangað á forsendum fjármálaráðherra. Frá fjármálaráðherra kom beiðni um úttekt þar sem segir: „Samkvæmt lögum um ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga hefur ríkisendurskoðandi m.a. það hlutverk að hafa eftirlit með framkvæmd samninga sem eru gerðir við einkaaðila og hafa eftirlit með starfsemi og árangri ríkisaðila.“ Þetta er forsenda Þarna er hann að benda á hvað hann telur vera að. Þetta er það sem við gerum athugasemd við. Það er ekki verið að segja allt söluferlið heldur þessi hluti. Þetta er forsendan sem við erum að benda á.

Ríkisendurskoðandi hefur í gegnum tíðina

en alltaf er það gert með því fororði að sú skoðun, sú úttekt sé á forsendum ríkisendurskoðanda og farið eftir því sem hann telur að skynsamlegt sé. Það er ekki gert eftir einhverri forskrift ráðherra eða ráðuneytis. Að halda öðru fram

um að það sé alvanalegt að ráðherra og ráðuneyti óski eftir að Ríkisendurskoðun hefji rannsókn. Þá er það ekki alvanalegt að ráðherra óski eftir því að Ríkisendurskoðun hefji rannsókn á störfum ráðherra. Það þekkist að Ríkisendurskoðun sé beðin af ráðherra um að hefja skoðun á undirstofnunum ráðherra. Tökum sem dæmi að hæstv. dómsmálaráðherra óskar eftir að skoðuð sé bílaleiga ríkislögreglustjóra. Er það á borði ráðherra? Nei. Íslandsbankasala, er hún á borði ráðherra? Já. Fylgdist fólk hæstv. ráðherra með því ferli allt kvöldið og alla nóttina? Já.

þetta er vandamálið sem ráðherra er að benda á, þetta er vandamálið sem hann telur að sé í þessu, þ.e. framkvæmd samninga sem gerðir eru við

vinni sína vinnu. Við erum að benda á það að fjármálaráðherra segir að þetta sé vandamálið. Hann lítur alls ekki í eigin barm á mögulega vanhæfni og klúður hjá sér. Hann bendir ekki á það.

sem er gjaldtökuheimild og snýst um að ríkisendurskoðandi geti tekið gjald fyrir ákveðnar athuganir sem er ráðist í.

og að frumkvæðið komi með þessum hætti frá fjármálaráðherra. Mér þætti athugavert að heyra skýringar á þessu og hvort þingmenn viti hvernig þessari gjaldtöku verði háttað. Eins kemur fram í greinargerð frumvarps til laga um ríkisendurskoðanda, í athugasemdum um þetta tiltekna ákvæði, að gert sé ráð fyrir samráði við forsætisnefnd

Herra forseti. Við skulum bara tala skýrt hérna, við skulum bara tala um það sem þetta mál snýst um. Meiri hlutinn hefur talað mikið um að ríkisendurskoðanda sé treystandi og hann sé frábær og við erum öll sammála um það. Meiri hlutinn hefur ekki á neinum tímapunkti útskýrt hvers vegna þau vilja ekki að það verði skipuð rannsóknarnefnd Alþingis. Það hefur aldrei verið útskýrt. Það hefur aldrei verið rökstutt. Ef það hefði verið fallist á það, ef það hefði bara verið ráðist í það strax í upphafi þá stæðum við ekki hér. Þá værum við ekki að þræta um þetta. Þá væri traust þjóðarinnar mögulega ekki í því lágmarki sem það er akkúrat núna. En hvers vegna vill ríkisstjórnin ekki rannsóknarnefnd Alþingis? Vegna þess að niðurstöður rannsóknarnefndar Alþingis gætu stofnað þessari ríkisstjórn í hættu. Það er ólíklegt að rannsókn ríkisendurskoðanda muni gera það. Við skulum bara tala skýrt, tala hreint út hérna.

Á dagskrá dagsins í dag er mál sem á ekki að fara á milli mála að stjórnarandstaðan hefur lýst miklum

í viku sem er stutt, þar sem við erum að reyna að afgreiða ákveðin mál sem eru jafnvel dagsetningarmál, sé verið að setja slíkt frumvarp á dagskrá. Það mun einungis leiða til þess að ekkert hreyfist þar

hvort fylgt hefði verið lögum og góðum stjórnsýsluháttum við sölu á Íslandsbankabréfunum. Það er þannig. Í bréfi ríkisendurskoðanda kemur fram, þar sem hann vitnar í 1. gr. laga um ríkisendurskoðanda, að ríkisendurskoðandi sé sjálfstæður og engum háður í störfum sínum og ákveði sjálfur hvernig hann sinnir hlutverki sínu samkvæmt lögum. að tala síðan hér eins og menn hafa gert á undanförnum dögum, eins og ríkisendurskoðandi sé að gera úttekt á einhverjum forsendum fjármálaráðherra,

að lýsa því yfir hversu miður mér þykir það að stjórnarþingmenn, í vörn sinni gegn þeirri eðlilegu kröfu að hér verði rannsóknarnefnd falið að fara ofan í saumana á þessu máli, skuli brigsla þingmönnum, þar með talið mér væntanlega sem tala fyrir rannsóknarnefndinni, um að vantreysta, tala niður, tala illa um, sýna vanvirðingu hinni ágætu stofnun, Ríkisendurskoðun. Ef þetta er röksemdafærsla sem stjórnarþingmönnum þykir rétt og góð þá skil ég af hverju menn geta ekki selt banka svo sómi sé að.

Ég get hins vegar sagt það að ég vantreysti Fjármálaeftirlitinu algerlega. Saga þess er blóði drifin frá því fyrir hrun og hefur ekkert batnað eftir það. Þannig að því vantreysti ég algerlega og ætla ekkert að fara í felur með það. Þetta snýst um traust, þetta snýst um að endurbyggja traust. Og til að komast hjá öllum þessum umræðum og öllu því sem búið er að eiga sér stað nú á undanförnum dögum til þess einfaldlega að fá niðurstöðu sem allir

Herra forseti. Það er dálítið ótrúlegt að fylgjast með þessari umræðu hérna. Ég er komin hingað upp til að minna á ræðustúf sem ég flutti hér í gær og hvet þingmenn til að finna inni á Alþingissíðunni ef þeir voru ekki í salnum, sem er ótrúlegt miðað við fyrri orð, eða ef þeir heyrðu hreinlega ekki orð mín. En ég ætla aðeins að fá að vitna í hana. Ég ætla að vísa í lög nr. 68/2011, um rannsóknarnefndir: „Skipun rannsóknarnefndar er úrræði sem ber einungis að nota ef einsýnt er að ekki er unnt að notast við hin hefðbundnu rannsóknarúrræði.“ Það er ekki einsýnt um að það sé ekki hægt. Við höfum ekki sagt að ekki verði skipuð rannsóknarnefnd. Við erum að tæma önnur úrræði fyrst. Það er ekki hægt að segja þetta skýrar.

og alveg ljóst að við þurfum að nýta tímann vel. Ég hvet forseta til að hafa fundi eins lengi og þörf þykir til að koma þessum málum á dagskrá.

sem er varðandi það að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd getur óskað eftir aðkomu Ríkisendurskoðunar og skýrslu frá Ríkisendurskoðun og gildir ákvæðið einnig ef níu þingmenn óska eftir skýrslu eða rannsókn. Það er ekkert í lögum um Ríkisendurskoðun sem heimilar ráðherra að krefjast þess, ekki neitt. ekki neitt. Ríkisendurskoðun fer í frumkvæðisathugun sem þýðir að eigin frumkvæði eða þá að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd á að gera það eða ef níu þingmenn óska eftir því að Ríkisendurskoðun fari í rannsókn. Við skulum bara halda því til haga

Herra forseti. Ég ætla að kalla aftur eftir því að þingmenn meiri hlutans útskýri fyrir okkur á einhvern skynsamlegan máta hvers vegna það má ekki skipa rannsóknarnefnd Alþingis.

hægt verði að skipa rannsóknarnefnd að frumkvæði minni hlutans í kjölfarið. Þessu var hafnað. Þá er það alveg ljóst að við höfum fært mjög skýr og mjög eðlileg rök fyrir því að það verði skipuð rannsóknarnefnd.

þeirrar heimildar er gert ráð fyrir samráði við forsætisnefnd, sem hæstv. forseti Alþingis hefur nú staðfest að hefur ekki átt sér stað. Nú má vel vera að það hafi skapast einhvers konar venja, að ráðherrar óski eftir stjórnsýsluúttekt á ákveðnum þáttum, á ákveðnum stofnunum o.s.frv., en ég held að það hljóti allir að sjá að það er einfaldlega ekki traustvekjandi og ekki góður bragur á því að sá aðili sem sjálfur hafði forgöngu um þessa bankasölu — að það fari fram einhvers konar athugun í raun á þeim forsendum sem hann sjálfur óskar eftir. Lög um ríkisendurskoðanda eru mjög skýr um það hvaðan heimildirnar til að eiga frumkvæði að svona athugun koma. (Forseti hringir.)

Virðulegur forseti. Ég get ekki sagt að ég hafi verið nokkru nær eftir að hafa hlustað á fund fjárlaganefndar með Bankasýslunni í morgun.

hvort lög hafi verið brotin og hvort viðhafðir hafi verið góðir stjórnsýsluhættir. Ég held að menn komist bara alveg upp með þetta, að lögin hafi ekkert verið brotin. Við skulum ekki gleyma því að það eru þúsundir einstaklinga úti í samfélaginu sem töpuðu öllu sínu á þessum bönkum. Þau áttu ekki neitt eftir vegna framferðis banka og það er eðlilegt að í samfélaginu sé tortryggni gagnvart

að hún segi þetta af heilum hug og það komi frá hjartanu að hún vilji gera það. En mér finnst mikilvægt að að við áttum okkur á því að hún ræður því ekki ein og sér. Það sem er raunverulega verið að biðja okkur um að gera í stjórnarandstöðunni er einhvern veginn að treysta á það að meiri hlutinn, sem hefur mikla hagsmuni af því að verja sína ríkisstjórn, sína ráðherra, muni taka þá ákvörðun að setja á fót rannsóknarnefnd. Þetta er allt saman; öll rannsóknin, ríkisendurskoðandi, Fjármálaeftirlitið, öll rannsóknin á þessu máli,

Einarsson lýsa því að ekkert hafi komið út úr þeim fundi. Ég verð að vera ósammála því. Mér fannst fundurinn í fjárlaganefnd í morgun mjög gagnlegur og ég vil hvetja fólk þarna úti sem vill fræðast um bankasöluna til að hlusta á fundinn og lesa greinargerð Bankasýslunnar. Það er mikilvægt að muna í þessu að stóra málið er auðvitað að gæta hagsmuna ríkisins, að gæta að þeirri eign og þeim fjármunum sem felast í bankanum. Það var þess vegna mjög ánægjulegt að heyra að það seldist fyrir hærri upphæðir, það komu meiri peningar inn í ríkiskassann en upphaflega hafði verið áætlað. Með því er ég ekki að segja að ég sé sátt við allt sem þarna kom fram. Það kom einmitt svolítið fram þarna sem við þurfum að skoða frekar, það sem Fjármálaeftirlitið er að skoða. Þess vegna er svo mikilvægt að Fjármálaeftirlitið klári sínar rannsóknir (Forseti hringir.) og á sama tíma að Ríkisendurskoðun vinni sína rannsókn og við fáum allt þetta upp á borðið. Við eigum að spyrja spurninga og fá þau svör, en við verðum líka að kunna að meta þá fundi og þau svör (Forseti hringir.) sem við fáum og taka tillit til þeirra upplýsinga sem liggja fyrir.

Ég velti fyrir mér: Hvernig ætlar ríkisstjórnin að byggja aftur upp traust, traust þjóðarinnar og traust stjórnarandstöðunnar, traust þingsins? Er ríkisstjórninni ekki umhugað um að fá aftur það traust sem þau hafa greinilega misst, alla vega í ljósi nýrrar skoðanakönnunar?

Virðulegi forseti. Hér kemur hver þingmaður stjórnarandstöðunnar á fætur öðrum í pontu og lýsir yfir eindregnum stuðningi og trausti í garð ríkisendurskoðanda á sama tíma og það er reynt að gera tortryggilegt með einhverjum hætti hvernig tiltekna rannsókn bar að garði. Og af því að hv. þm. Jóhann Páll Jóhannsson vísar hér í kýrskýr lög um Ríkisendurskoðun þá langar mig til að benda á að það er alveg kýrskýrt samkvæmt sömu lögum að ríkisendurskoðandi er fullkomlega sjálfstæður og óháður í sínum störfum og það hefur ekkert, nákvæmlega ekkert að gera með það hvernig tiltekna rannsókn bar að garði. Svo langar mig líka til að minnast á að það virðist hafa kvarnast aðeins úr þingsalnum í hópi stjórnarandstöðuþingmanna. Ég ætla rétt að vona að það sé ekki félagsfundur.

Virðulegi forseti. Hér er mikið kallað eftir rökum og rökum stjórnarliða fyrir því að kalla ekki til sérstaka rannsóknarnefnd. Ég veit ekki betur en að það sé margoft búið að koma fram. Það er búið að tala um það núna í nokkrar vikur. Fjármálaráðherra nefndi strax rök fyrir því fyrir páska.

Hvað er það þegar menn búa til og tala um einhverja stóra mynd en lauma svo vinum sínum með? Er það ekki siðrof? Hver ber ábyrgð? Er það verðbréfasalinn úti í bæ eða er það Bankasýslan eða er það ráðherrann? Hver ber ábyrgð? Við heyrum ráðherra segja: Bankasýslan ber ábyrgð og ég ætla bara að loka henni. En Bankasýslan segir: Verðbréfaguttinn ber ábyrgð. Það ætlar enginn að axla ábyrgð.

um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn. Með tillögunni er leitað heimildar Alþingis til að staðfesta ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 383/2021 frá 10. desember

blönduð eignarhaldsfélög í fjármálastarfsemi, starfskjör, eftirlitsráðstafanir og -heimildir og ráðstafanir til að varðveita eigið fé. Nefndin fjallaði um málið og fékk gesti á sinn fund, eins og fram kemur í nefndaráliti sem liggur frammi. Framsetning tillögunnar telst að mati nefndarinnar í samræmi við 7. gr. reglna um þinglega meðferð EES-mála. Að því sögðu leggur utanríkismálanefnd til að að þingsályktunartillagan verði samþykkt. Undir nefndarálitið rita, auk þess sem hér stendur, hv. þingmenn Bjarni Jónsson formaður, Birgir Þórarinsson, Diljá Mist Einarsdóttir, Jakob Frímann Magnússon, Jóhann Friðrik Friðriksson, Njáll Trausti Friðbertsson og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Gísli Rafn Ólafsson, áheyrnarfulltrúi í nefndinni, er samþykkur álitinu.

Frú forseti. Það var mér sönn ánægja að vera samþykkur áliti utanríkismálanefndar þar sem ég sit sem áheyrnarfulltrúi. Það er sérstaklega vegna þess að hér er enn ein reglugerðin um fjármálaþjónustu frá Evrópusambandinu. Henni er ætlað, eins og flestum öðrum reglugerðum um fjármálaþjónustu frá Evrópusambandinu, að laga hið brotna regluverk sem leiddi til efnahagshrunsins fyrir 14 árum síðan, reglugerðum sem er ætlað að tryggja hag og réttindi neytenda og stöðva ólöglega og siðferðislausa hegðun fjárfesta. Já, það kemur stundum eitthvað gott frá Evrópusambandinu. Hér er t.d. verið að setja upp stöðugra og virkara regluverk í kringum svokölluð eignarhaldsfélög. Það er heiti sem er notað um einkahlutafélög sem hafa það markmið að halda utan um eignir einstaklinga. En af hverju skiptir máli að hafa gott regluverk í kringum eignarhaldsfélög? Já, tökum nýlegt dæmi. Fyrir utan lífeyrissjóði, fyrirtæki og fjárfestingarfélög voru flestir þeir sem gerðu tilboð í Íslandsbanka nú fyrir stuttu einmitt eignarhaldsfélög. Hvað hafa þessi regluverk Evrópusambandsins gert fyrir okkur þegar kemur að þessu? Tökum nokkur dæmi. Regluverkið tekur t.d. utan um það hverjir raunverulegir eigendur slíkra félaga eru.

fjármálaregluverk Evrópusambandsins sem við innleiðum setur einnig upp reglur sem tengjast því hvernig mútur eða greiðslur tengdar hryðjuverkum eru höndlaðar. Förum aðeins dýpra í þetta. Raunverulegir eigendur. Af hverju skiptir máli hverjir raunverulegir eigendur eignarhaldsfélaga eru? Jú, ein ástæðan gæti verið sú að gera það erfiðara að svíkja undan skatti, að við getum séð hver sé í rauninni á bak við viðkomandi eignarhaldsfélag. Önnur ástæða gæti verið að tryggja ákveðna dreifingu valds. Við hér á landi t.d. með reglur sem segja til um það hversu hátt hlutfall einn aðili getur átt í sjávarútvegsfyrirtækjum eða í kvótanum yfir höfuð. Með því að vita hverjir eru raunverulegir eigendur í þeirri fléttu sem oft er búin til er hægt að sjá

Hluti af þeim reglum sem koma með þessu í gegnum Evrópusambandið er einmitt það að við getum á auðveldan hátt flett upp hverjir eru raunverulegir eigendur félaga, einfaldlega með því að fara inn á vef ríkisskattstjóra, slá inn nafnið á viðkomandi eignarhaldsfélagi og sjá hverjir stjórna því og hverjir eiga eignarhluta í því. Mjög auðvelt, nokkuð sem ég hef prófað að gera þó nokkrum sinnum þegar ég sé nöfn á hinum og þessum eignarhaldsfélögum. Nóg um raunverulega eigendur í bili. bili. Fagfjárfestar, þetta er hugtak sem hefur verið mikið í umræðunni síðustu daga og vikur. Grunnhugmyndin á bak við að skilgreina hvað fagfjárfestir er er að gera greinarmun á því hvort viðkomandi aðili sé að fjárfesta sem almennur neytandi eða aðili með dýpri skilning á þeirri áhættu sem er við fjárfestingar. Það er mikilvægt að átta sig á því að skilgreining á fagfjárfesti er ekki hvort viðkomandi sé hæfur fjárfestir. Það er tvennt ólíkt. Það hvort þú sért fagfjárfestir er reyndar skilgreint í lögum. Það skemmtilega er

rétt eins og við erum að vinna í að koma úr þessari þingsályktunartillögu yfir í lög hér á Íslandi. Í lögum um fjármálagerninga segir, með leyfi forseta: „Fagfjárfestir: Viðskiptavinur sem býr yfir reynslu, þekkingu og sérfræðikunnáttu til að taka sjálfur ákvarðanir um fjárfestingar og meta áhættuna sem þeim fylgir.“

Það eru aðilar sem hafa starfsleyfi á fjármálamörkuðum, t.d. verðbréfafyrirtæki, það eru stórfyrirtæki sem uppfylla ákveðin skilyrði um veltu eða stærð efnahagsreiknings.

stofnanafjárfestar — þarna er sennilega verið að tala um aðila eins og lífeyrissjóði og slíkt. Svo koma í lokin aðilar sem samþykktir hafa verið sem fagfjárfestar skv. 54. gr. laganna.

skilgreindur sem slíkur en þá þarf viðkomandi að uppfylla a.m.k. tvö af eftirfarandi skilyrðum: „1. Hann hafi átt umtalsverð viðskipti á viðeigandi markaði næstliðna fjóra ársfjórðunga,

Þá vitum við hvað er að vera fagfjárfestir. Þá skilgreiningu fáum við einmitt í gegnum svona regluverk frá Evrópusambandinu. Förum yfir í þriðja hlutinn sem ég nefndi, reglur um mútugreiðslur og fjármögnun hryðjuverka. Við getum náttúrlega öll áttað okkur á því hvað er að vera hryðjuverkamaður og fjármagna það. Við skulum vona að við þurfum ekki að taka á því hér á landi. Reglur um mútur mútur tengjast því að passa upp á að fólk sem hefur sterk pólitísk tengsl,

við getum öll verið mjög peppuð yfir því, enda erum við öll skilgreind sem slík. Regluverkið sem Evrópusambandið hefur komið með til okkar í tengslum við við slíkt er þannig að passað sé upp á að ekki geti verið auðvelt að

Það er ekki hægt að framkvæma viðskiptin nema því sé flaggað að viðkomandi viðskipti séu í tengslum við aðila sem er tilkynningarskyldur. Það er mikilvægt að átta sig á því að þessi regla gildir ekki bara fyrir mig eða aðra hv. þingmenn hér inni heldur gildir hún einnig fyrir börnin mín, tengdabörn og foreldra. Móðir mín keypti hús um daginn. Hún þurfti að flagga því. Því var flaggað að hún væri að kaupa hús sem aðili tengdur stjórnmálamanni.

Ef ég legg inn meira en, mig minnir að það séu um 20.000 kr. í seðlum í banka þarf að flagga því. því. Svona eru reglurnar, til að passa mútugreiðslur séu ekki að eiga sér stað. Það gildir, eins og ég sagði líka, þegar hlutabréf í fyrirtækjum eru keypt.

þegar við t.d. ákveðum að selja hlut í ríkiseign. Í fyrsta lagi leyfir það okkur að skilgreina útboð á þeim hluta í ríkiseigninni á þannig máta að einungis fagfjárfestar geti tekið þátt. Munum aftur það getum við þakkað regluverkinu frá ESB eins og því sem við erum að samþykkja hér. Númer Þegar tilboðum hefur verið skilað inn í slíku útboði þá gerir það okkur kleift að skoða hverjir séu í raun á bak við þau eignarhaldsfélög sem gerðu tilboðin. Þetta var t.d. notað, samkvæmt fundi í morgun, af Bankasýslunni til þess að geta flokkað þau tilboð og þá sem gerðu þau tilboð eftir því hverjir stóðu á á bak við skrýtin nöfn á eignarhaldsfélögum. Í þriðja lagi gerir þetta okkur kleift að passa upp á að þegar einhver sem gerir tilboð er nátengdur stjórnmálamanni, eða PEP, þá sé því á auðveldan hátt flaggað. Virðulegi forseti. Það er mikilvægt að hafa gott regluverk svo að þegar við ráðumst í jafn stórar aðgerðir og að selja stóran hluta í einum af þremur bönkum landsins þá sé það gert á réttan máta. Regluverk sem tryggir að hægt sé að velja fjárfesta sem uppfylla skilyrði

eða langtímafjárfesta? Við höfum t.d. heyrt að aðilar voru útilokaðir frá útboðinu í Íslandsbanka af því að þeir, þegar búið var að skoða hverjir voru þar á bak við, voru skilgreindir sem kvikir.

eða notað flöggunina til þess að finna þá sem eru nátengdir stjórnmálamönnum. Við

þ.e. ef við förum eftir því góða regluverki sem Evrópusambandið hefur samið fyrir okkur.

ég hef oft haft það á tilfinningunni frá hruni þegar farið var að herða þetta að allar herðingar beinist í rauninni fyrst og fremst að venjulegu fólki,

En þetta varð að gera. Þetta eru samtök sem hafa lítið fé til umráða og það eru til önnur samtök en þessi. En á sama tíma

Það er dálítið athyglisvert að átta sig á því að regluverkið í kringum raunverulega eigendur krafðist þess aldrei að húsfélög

fyrir því að það þurfti að skrá þau var að í reglugerð var sagt að þeir sem væru skráðir í fyrirtækjaskrá Skattsins þyrftu að gefa upp raunverulega eigendur. Sannleikurinn er sá að eina leiðin til að fá úthlutað kennitölu fyrir félagasamtök eða húsfélag,

ræða. Þarna var verið að oftúlka vegna þess sem tölvukerfið sagði, við vorum að nota sama tölvukerfi undir húsfélög og fyrirtæki.

það er a.m.k. þannig með þessa tilskipun að verið er að tækla eignarhaldsfélögin sem eru verkfæri þeirra sem efnaðri eru til þess að fela hvað þeir eru að gera.

Það er líka athyglisvert að hugsa til þess af hverju verið er að flýta þessu frumvarpi hér. Af hverju er það dagsetningarmál sem þarf að klára? Jú, það er vegna þess að íslenska ríkið hefur verið áminnt af viðkomandi eftirlitsstofnunum innan EFTA og Evrópusambandsins fyrir að hafa ekki innleitt þessa reglugerð nógu hratt. Það er kannski þar sem við lendum á ákveðnum vegg. Það er vel þekkt að það er

En það er að sjálfsögðu þannig að ríkisstjórnir hverju sinni setja forgang á þau mál sem þær vilja að fari áfram. Það getur náttúrlega þýtt það

Það

margar af skilgreiningunum á því hvar þurfi að laga hluti og hvar þurfi að elta hluti eru oft í stærðarhlutföllum sem íslenski markaðurinn þekkir ekki.

að við séum með reglur og regluverk sem tekur á þeim hlutum sem við sáum því miður vera misnotaða

breytum reglum og losum um þær þá virðist vera að fólk nýti sér það frjálsræði til þess að græða peninga, oft á kostnað neytenda. Það er mikilvægt í svona reglum, ég nefndi t.d. áðan reglurnar um fagfjárfesta eða það sem á ensku í reglugerðum Evrópusambandsins er kallað „professional clients“,

var að selja hlutabréf, áður en þeir fóru á markað. Það voru mikil viðskipti með þau hlutabréf og ef ég man rétt var hluturinn kominn upp í 60–70

Með því að setja skilyrði eins og hvað er fagfjárfestir þá er hægt að vernda neytendur frá því að einhverjir söluaðilar séu að pranga upp á þá fyrirtækjum án þess að fólk hafi nægilegan skilning á því hverju sé verið að pranga upp á það. Það er mjög mikilvægt að við vinnum vel slíka hluti. Það eru ófáar kvikmyndirnar sem við höfum séð um hvernig í sumum tilvikum var hreinlega verið að hringja í fólk og selja því eitthvað sem var í raun ekki til.

Munurinn er sá að þegar verið er að fara í svona algjörlega opið útboð til almennings þá þarftu að koma með miklu meira af upplýsingum og miklu meira af gögnum til almennings á formi sem hann skilur til að hann geti tekið ákvörðun. Þegar verið er að vinna með fagfjárfesta er hægt að vera með minni útboðslýsingar

hver hallinn er. Er meira af reglugerðum tengdum

og bankar verða að veita þeim aðgang að sínum kerfum. Hluti af því kemur vegna regluverks frá Evrópusambandinu.

og mjög álíka gjaldskrár og þjónustu og annað sem þeir eru að veita. Og það

að pranga inn á neytendur einhverju sem bara fagfjárfestar eiga að hafa kunnáttu til að meta — vitið þið að það er gert á hverjum einasta degi á Íslandi í verðtryggðum lánum?

Ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta andsvar. Já, ég get alveg verið sammála því að sumir af þeim fjármálagerningum sem seldir eru neytendum hér á landi

en það er nákvæmlega þetta, það er verið að selja okkur lán með vöxtum sem hækka og lækka og verðbólgan hækkar og lækkar þannig að það er tvöfalt. Og af hverju hækkar verðbólgan? Jú, af því inni í verðbólgunni er húsnæðiskostnaðurinn. Þetta er því svona hringekja sem orsakar það einfaldlega að fólk á minna og minna eða alla vega ekki meira og meira í húsinu sínu eins og það hefði átt að gera.

þær beinast að húsnæðislánum fólks sem er ekkert á húsnæðismarkaði, sem ber ekki neina sök á þessari verðbólgu sem þar að auki er innflutt. Það eina sem þetta gerir er bara að flytja fjármuni heimilanna beint inn í fjárhirslur bankanna. Það er ekkert annað sem er að gerast þarna.

einhvers konar þjóðhagsvarúðarráð, að fólk mætti einungis skulda 35% af ráðstöfunarfé. Það þýðir að jafnvel þótt fólk standist greiðslumat og vel það, yfir þessu, þá kemur bara: Nei, þið megið ekki kaupa þessa íbúð á hagstæðustu lánunum sem til eru, sem eru, alveg sama hvað hver segir, óverðtryggð lán. En svo er sagt, og ég þekki persónulega til þessara mála og veit hvar þetta gerðist: En þið standist þetta, þið eruð undir mörkunum, ef þið takið verðtryggt lán. Í 7% verðbólgu. Það er glæfraskapur. Þetta er er glæpur gegn neytendum. Hvar er verndin gegn þessu?

Það er nefnilega þannig að það skortir mjög mikið á allt gagnsæi; gagnsæi þegar kemur að lánum, gagnsæi þegar kemur að þóknunum á hinum og þessum stöðum í fjármálakerfinu og gagnsæi í því hvernig verið er að fjárfesta lífeyrinum okkar.

kannski að þurfa að eiga sérstaka kennitölu á Íslandi. En þar er líka ein stutt lína sem skiptir neytendur máli og það er að gjaldskráin fyrir alla þá þjónustu sem fylgir greiðslureikningum sé tæru. Þegar ég lærði um banka og bankareikninga fyrir 150 árum, eða þegar ég var ungur, þá var mér alltaf sagt að bankar væru reknir á því með því að hafa mismun á innvöxtum og útvöxtum.

Frú forseti. Ég mæli fyrir hönd meiri hluta velferðarnefndar fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum um málefni innflytjenda (móttaka einstaklinga með vernd, innflytjendaráð). Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um málefni innflytjenda, nr. 116/2012, sem miða m.a. að því að fela Fjölmenningarsetri víðtækara hlutverk vegna samræmdrar móttöku flóttafólks með því að fela stofnuninni að veita sveitarfélögum faglegar leiðbeiningar og ráðgjöf í tengslum við móttöku flóttafólks með ýmsum hætti. Frumvarpinu er ætlað að jafna þjónustu við flóttafólk, hvort sem það kemur hingað til lands á eigin vegum, í boði stjórnvalda eða í gegnum fjölskyldusameiningu.

með þeim undantekningum að gerðar hafa verið breytingar til samræmis við nefndarálit og breytingartillögu meiri hluta velferðarnefndar Alþingis á 151. löggjafarþingi, auk annarra minni háttar breytinga. Nefndin fjallaði um málið og fékk á sinn fund gesti og bárust umsagnir. Greint er frá því í nefndaráliti sem liggur frammi. Í kjölfar umfjöllunar nefndarinnar um málið vill meiri hlutinn árétta nokkur atriði sérstaklega. Umsagnaraðilar voru almennt jákvæðir gagnvart frumvarpinu og styðja markmið og framgang þess. Á fyrri þingum gerði Persónuvernd athugasemdir við framlögð frumvörp, m.a. á grundvelli þess að hlutverk Fjölmenningarseturs væri óskýrt að ekki hefði verið framkvæmt mat á áhrifum á persónuvernd sem hluta af almennu áhrifamati í tengslum við samþykkt frumvarpsins. Í umsögn Persónuverndar við núverandi frumvarp kemur fram að stofnunin líti svo á að komið hafi verið til móts við athugasemdir stofnunarinnar með fullnægjandi hætti og gerir hún ekki athugasemdir við frumvarpið. Nefndinni bárust athugasemdir frá Landssamtökunum Þroskahjálp um að fatlað fólk sem kemur til landsins sem flóttafólk sé í sérstaklega viðkvæmri stöðu hvað varðar söfnun og vinnslu persónuupplýsinga. Samtökin vekja athygli á mikilvægi þess að tryggja upplýst samþykki áður en vinnsla eða miðlun slíkra upplýsinga um fatlað flóttafólk á sér stað. Þá benda þau á að þessi hópur sé oft sérlega berskjaldaður vegna takmarkaðrar tungumálakunnáttu og stöðu sinnar sem flóttafólk í nýjum aðstæðum en ekki síður vegna fötlunar og/eða einhvers konar skerðinga sem verður að taka fullt tillit til. Meiri hlutinn tekur undir athugasemdir Þroskahjálpar og ítrekar mikilvægi samráðs við aðila sem hafa sérþekkingu á málefnum fatlaðs fólks, aðstæðum þess, þörfum og réttindum. Þá tekur meiri hlutinn undir mikilvægi þess að útfært verði verklag sem tekur mið af og tryggir réttindi fatlaðra innflytjenda sem oft þurfa annars konar stuðning en flóttafólk almennt. Meiri hluti velferðarnefndar leggur til breytingar á skilgreiningu einstaklinga með vernd. Í umsögn Útlendingastofnunar kemur fram að það kunni að vera skýrara að tilgreina betur í texta frumvarpsins til hvaða hópa því er ætlað að taka. Í minnisblaði félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins er bent á að við vinnslu málsins hafi verið lögð áhersla á að skýrt sé til hvaða hópa samræmd móttaka nær og tekur ráðuneytið því undir ábendingar Útlendingastofnunar. Meiri hlutinn er sammála ábendingum Útlendingastofnunar og leggur því til að skýrt verði í b-lið a-liðar 2. gr. frumvarpsins að þar sé átt við einstaklinga sem hafa fengið alþjóðlega vernd vegna fjölskyldutengsla við flóttamann eða ríkisfangslausan einstakling skv. 45. gr. laga um útlendinga, nr. 80/2016. Einnig leggur meiri hlutinn til að skýrt verði í e-lið a-liðar 2. gr. frumvarpsins að þar sé átt við ríkisfangslausa einstaklinga skv. 39. gr. laga um útlendinga. Að framansögðu virtu leggur meiri hluti velferðarnefndar til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem gerð hefur verið grein fyrir. Undir nefndarálitið rita, auk þess sem hér stendur, hv. þingmenn Líneik Anna Sævarsdóttir, formaður nefndarinnar, Ásmundur Friðriksson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Guðrún Hafsteinsdóttir, Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, Oddný G. Harðardóttir og Óli Björn Kárason. Frú forseti. Hér er ég að mæla fyrir nefndaráliti meiri hluta velferðarnefndar í mikilvægu máli til að tryggja samfellda og jafna þjónustu við einstaklinga með vernd óháð því hvort fólk kemur hingað á eigin vegum eða er boðið af íslenska ríkinu. Tilgangurinn er alltaf að bæta þjónustuna og tryggja hana á sem bestan hátt. Þannig er Fjölmenningarsetri gefin lagastoð til að veita faglegar leiðbeiningar og ráðgjöf með það að markmiði að einstaklingar sem hingað koma geti sem fyrst fótað sig í samfélaginu, komist í nám eða á vinnumarkað og hafi aðgang að þjónustu eins og heilbrigðisþjónustu og samgöngum. Móttökusveitarfélög og einstaklingar með vernd eiga því allt undir því að Fjölmenningarsetri séu tryggð með lögum þau verkfæri sem þarf til að tryggja að ferlið sé faglegt og skilvirkt. Til þess að ferlið geti verið sem best eru stofnuninni veittar heimildir og þær tryggðar í lögum til vinnslu persónuupplýsinga. Meginreglur laga um persónuvernd sem fram koma í 8. gr. persónuverndarlaga eiga hér við en mig langar að ítreka sérstaklega mikilvægi þess að fólk með fötlun er í viðkvæmri stöðu og er alþekkt að gengið sé lengra í söfnun og vinnslu persónuupplýsinga um fatlað fólk en ófatlað að ósekju. Að lokum vil ég segja að ég er sérstaklega þakklát fyrir að vera í framsögu á þessu máli. Við móttöku á flóttafólki frá Úkraínu hefur hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra komið á fót samræmdri móttökustöð fyrir alla umsækjendur um vernd þar sem lögregla, Útlendingastofnun, heilsugæslan, Fjölmenningarsetur og Vinnumálastofnun eru öll á einum stað. Þannig á að vinna og þess vegna leggur meiri hluti hv. velferðarnefndar hér fram þetta nefndarálit.

Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ef ég næ að taka þetta saman þá ætla ég að fá að byrja á kostnaðinum. Þetta er bara mat sem hefur farið fram og niðurstaðan varð þessi. Það gæti svo komið í ljós hvort það var of- eða vanreiknað. Stofnunin er auðvitað til. Þar er þekking, þar er mannauður en það á að stækka hana. Þetta varð niðurstaðan og svo verður það bara að koma í ljós. Hv. þingmaður spurði um söfnun persónuupplýsinga. Auðvitað þurfum við alltaf að fara varlega og til þess

bar okkur að fara mjög varlega og passa upp á persónuupplýsingar en það sem gerðist með þeirri lagasetningu var að þar kom

móttökusveitarfélög. Til þess að sú pörun verði sem heppilegust og einstaklingurinn og sveitarfélagið séu sem best til þess fallin að ná saman þannig að vel gangi þarf ýmsar upplýsingar um stöðu, aldur, heilsufar og annað. Það er samt mikilvægt að vísað er til allra sömu meginreglna og koma fram í lögum um persónuvernd.

Varðandi kostnaðinn er farið af stað í þessa vinnu vegna þess að það er augljóst að það er að fjölga gríðarlega í þessum hópi og við því þarf að bregðast. Ég held að við mat á kostnaði séu auðvitað teknar inn í

Ég held að það fari ekki á milli mála fyrir okkur öll sem höfum einhver afskipti af flóttamönnum, hvort sem það hefur verið hérlendis eða erlendis, að það er mikilvægt að halda vel utan um þessi mál.

hjálpast að við að takast á við þann stóra kúf sem kom í fjölda hælisleitenda vegna stríðsins í Úkraínu.

Nú hefur ríkið sérstaklega lýst því yfir að þeir sem koma frá Úkraínu fái hér hæli um eitthvert árabil. En það eru enn þá aðilar sem þurfa að fara í gegnum hið formlega ferli að sækja um hæli.

aðgang að strætisvögnum og ýmsu slíku. Þá langaði mig að spyrja hv. þingmann hvernig það sem við sjáum hér inni, sem mér finnst allt af hinu góða, tengist við frumvarp sem er seinna hér í dag

Ég er auðvitað hér að fjalla um ákveðið mál en hv. þingmaður spyr um mál sem er á dagskrá síðar í dag. dag. Til að bregðast við því eru þetta kannski skyld mál að því leyti að bæði fjalla þau um útlendinga og stöðu þeirra og við munum að öllum líkindum eiga orðastað um þá stöðu sem hann er að vísa í síðar í þinginu, þar sem hann er að vísa í þennan brottrekstur. Það frumvarp er auðvitað hér til meðferðar, það er ekki lokaafurð og á eftir að fara í gegnum meðferð þingsins. Við eigum vonandi eftir að eiga um það gott samtal.

á því ákveðna vankanta en bind miklar vonir við að við getum náð sátt um málið og alltaf út frá mannúð.

Hv. þingmaður endaði svarið á orðinu mannúð og það er nákvæmlega það sem ég vonast til þess að þingið allt, þegar það horfir á það frumvarp sem er hér á dagskrá seinna í dag, hvenær sem það verður, horfi til því að það er mikilvægt að

Það mun kosta peninga. Ég hef saknað þess svolítið að ekki sé þegar búið að óska eftir auknu fjármagni frá Alþingi til þess.

sem kannski gæti orðið góðir þegnar hér heima. Enn erum við hér að fjalla um ákveðið mál en spurning hv. þingmanns beinist kannski í aðrar áttir. Ég get svarað því til að það fjármagn sem þarf í þessu máli — þetta er fullfjármagnað innan ramma málasviðs 29, svo að nánar sé farið ofan í það. Hvað varðar fjármögnun í hinum breytta heimi þar sem við stöndum frammi fyrir stórkostlega auknum fólksflótta af ýmsum ástæðum er stríðið í Úkraínu, sem brestur á öllum að óvörum og bætir gríðarlega í, eitt en að sama skapi halda áfram hamfarir um allan heim í formi stríðs, náttúruhamfara, loftslagsbreytinga og annars. Við horfum því fram á gríðarlega fjölgun og þunga bylgju af flóttafólki og við því verðum við að bregðast. Ég trúi því að íslensk stjórnvöld hafi verið að gera sitt allra besta. Ég hef bjargfasta trú á því að okkar hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra, eins og hann hefur sýnt á þeim stutta tíma sem hann hefur setið, sé að gera vel í þessum málaflokki. Það er dýrt að senda fólk úr landi. Þetta er umræða sem við munum eiga hér undir öðru máli. Ég vildi óska þess, alveg eins og hv. þingmaður, að við gætum hjálpað og tekið á móti öllum. En við getum það ekki og við verðum að finna sameiginlega leið að einhvers konar regluverki sem skilgreinir hvernig við getum gert sem best fyrir sem flest. En við verðum líka að horfast í augu við að einhverjir einstaklingar, og mjög margir, munu ekki geta sest hér að.

munum þurfa, og viljum að sjálfsögðu, að taka á móti miklum fjölda flóttamanna frá Úkraínu vegna stríðsins þar. Hæstv. dómsmálaráðherra lýsti því yfir, fljótlega eftir að stríðið hófst, að við værum illa í stakk búin

hafa þau áhrif að setja Ísland enn frekar á kortið en nú er hjá þeim glæpagengjum sem sérhæfa sig í að smygla fólki milli landa. Eins og fulltrúar Evrópusambandsins hafa sagt hefur líklega talsverður meiri hluti þeirra sem hafa komið til Evrópu á undanförnum árum sem hælisleitendur komið á vegum slíkra gengja. Lönd leitast nú við, mörg hver í Evrópu, að bregðast við því með því að draga úr hvatanum til þess að slíkar leiðir séu notaðar.

að koma hingað á vegum slíkra hópa fremur en að fara í gegnum hið örugga formlega kerfi.

Ekki er hægt annað en að líta svo á að það sé vísbending um það hver staðan er milli stjórnarflokkanna í pólitíkinni þessa dagana. Það Það mál sem ég vísa hér til, og hefur verið nefnt fyrr í þessari umræðu, var flutt af dómsmálaráðherra Sjálfstæðisflokksins, Sigríði Andersen, fyrir nokkrum árum — hefur tekið breytingum síðan, verið flutt af öðrum ráðherra og svo þeim þriðja, en ríkisstjórnin hefur ekki lagt áherslu á það eða ekki náð því í gegn. Það mál er til þess ætlað að auka skilvirkni í því að fást við það

ýtir undir að hælisleitendur fylgi ekki öruggu, lögformlegu leiðinni heldur taki áhættu, jafnvel lífshættulega áhættu, og borgi jafnvel aleiguna til glæpamanna fyrir að að smygla sér áleiðis til Evrópuríkis og svo væntanlega frá einhverju Evrópuríki áfram til Íslands. Þetta hlýtur að benda til þess, herra forseti, að Sjálfstæðisflokkinn skorti sjálfstraust þessa dagana.

en treysta sér ekki einu sinni til að hefja 1. umr. um það mál fyrr en það mál sem við ræðum nú er klárað. Það mál sem við ræðum nú er ekki til þess fallið að gera okkur betur kleift að hjálpa flóttamönnum, þvert á móti. Þetta mál, eins og ég nefndi hér áðan, gengur þvert á það sem önnur lönd eru að reyna að gera til að gera aðstoð við flóttamenn skilvirkari.

að borga einhverjum fyrir að koma sér til Evrópu og svo hugsanlega áleiðis til Íslands eða væri boðið til Íslands sem kvótaflóttamönnum; menn fái sömu þjónustu, að menn eigi rétt á sömu þjónustu — og hún er mjög umfangsmikil. Við vildum taka vel á móti þeim flóttamönnum sem við bjóðum til landsins en það skipti ekki máli með hvaða hætti menn koma, að menn eigi rétt á sömu þjónustu. Á sama tíma er forsætisráðherra Danmerkur, leiðtogi jafnaðarmanna þar í landi, búinn að lýsa því yfir að það sé markmið ríkisstjórnar Danmerkur að enginn

Er formanni jafnaðarmanna í Danmörku illa við flóttamenn, hælisleitendur? Nei, formaður jafnaðarmanna í Danmörku lítur á staðreyndir og það hvernig þessi mál hafa raunverulega þróast

að senda fólk af stað, jafnvel í lífshættulega för, á vegum Danmerkur; að við hljótum að vilja beina fólki þá leið að fara í gegnum Sameinuðu þjóðirnar og aðrar leiðir sem eru til staðar til að hægt sé að bjóða fólki til landsins og velja þá sem eiga rétt á hæli fremur en að vinna úr því þegar til landsins er komið. Forsætisráðherra Danmerkur hefur verið afdráttarlaus með þetta, mátt sæta árásum, útúrsnúningum, en engu að síður notið stuðnings eigin flokks

Hlutfallslega var fjöldi hælisumsókna á Íslandi áður en Úkraínustríðið hófst orðinn sexfalt meiri en í Danmörku og Noregi. Það gerðist ekki af sjálfu sér. Það gerðist vegna þeirra skilaboða sem norræn stjórnvöld sendu frá sér, dönsk, norsk og finnsk, ekki síst, og vegna þeirra skilaboða sem bárust frá Íslandi því að upplýsingar eru fljótar að dreifast í þessum heimi, þessum tæknivædda heimi samfélagsmiðlanna. Árið 2015, held ég það hafi verið, hitti ég finnskan ráðherra sem sagði mér að Finnar hefðu ekki vitað hvaðan á sig stóð veðrið þegar skyndilega mættu 50.000–60.000 Írakar til landsins.

brugðist væri við hælisumsóknum þar í landi, hefði orðið til þess að þeir sem skipulögðu fólksflutningana ákváðu að flytja straum sem áður hafði legið til Belgíu til Finnlands og auglýsa það. Þessi þjónusta, ef þjónustu skyldi kalla, er auglýst á Facebook og öðrum samfélagsmiðlum og með dreifibréfum á götuhornum

selja fólki væntingar um að ákveðinn staður bjóði upp á það mikla þjónustu að réttlætanlegt sé fyrir viðkomandi að leggja allt að veði, jafnvel eigur allrar fjölskyldunnar, ganga jafnvel lengra og skuldsetja sig,

Þetta vita dönsk stjórnvöld. Ekki aðeins vita þau þetta, þau útlista þetta í stefnu danskra sósíaldemókrata og stefnu ríkisstjórnarinnar. Danmörk getur ekki orðið að söluvöru

En vegna þess hversu stórt þetta mál er þurfum við að bregðast við með rökum, staðreyndum og skynsemi til að geta gert sem mest gagn.

við tækjum á móti fólki hér heima og myndum gera það vel en við myndum ekki gleyma að aðstoða löndin í nærumhverfinu. Líbanon er land sem gekk í gegnum 20 ára borgarastyrjöld, er í raun gjaldþrota land og hefur mátt þola miklar hörmungar en hefur tekið að sér að sjá milljónum flóttamanna farborða og hýsa þá. Takmarkaður áhugi var fyrir því á Vesturlöndum að aðstoða Líbanon með því að veita Líbönum þá styrki sem þeir þurftu svo sannarlega á að halda til að geta sinnt þessari þjónustu,

Það er vegna þess að menn litu ekki á heildarmyndina og allt of margir létu þetta snúast um sjálfa sig, sýnileika þess að vera að aðstoða fremur en raunverulegan árangur af aðstoðinni.

er getum við ekki nálgast lausnina á grundvelli sýndarstjórnmála. Við þurfum að leita lausna á grundvelli skynsemishyggju, raka og staðreynda. Það vantar algerlega í þessu frumvarpi.

og taldi hv. þingmaður að þar hefði allt verið tekið með í reikninginn þó að hugsanlega kynni hin mikla fjölgun flóttamanna að breyta einhverju þar um. Kostnaðurinn sem birtur er í frumvarpinu snýst eingöngu um launagreiðslur til þriggja starfsmanna. Ekki er á nokkurn hátt litið á raunveruleg áhrif frumvarpsins og hvaða kostnað það muni hafa í för með sér. Þegar þetta er orðin reglan, að það sé sama hvernig þú kemur til Íslands, hvort sem þú bíður í flóttamannabúðum í Líbanon eða annars staðar hjá Sameinuðu þjóðunum — sækir um að komast til Íslands, sækir um að komast eitthvert, þarft sérstaklega á aðstoð að halda

Þess vegna er það svo alvarlegt að mælt sé fyrir máli hér sem gerir okkur erfiðara fyrir að aðstoða fólk sem er í mestri neyð og býr til mjög vafasama hvata fyrir mjög vafasama aðila. Svo bætist það við að menn hafa ekki gert nokkra einustu tilraun til að reikna kostnaðinn, enda er þetta hluti af sýndarstjórnmálum, ekki hluti af stjórnmálum sem snúast um rökræðu og innihald. Það að þetta gerist á sama tíma og stjórnvöld annars staðar á Norðurlöndum eru að fara í þveröfuga átt mun enn auka þessi áhrif. Ísland verður þá enn frekar áfangastaðurinn en önnur Norðurlönd. Ísland verður enn frekar auglýst á þessum Facebook-síðum eða öðrum miðlum sem notaðir eru til þess að selja drauma og væntingar sem menn geta svo ekki staðið undir. Ísland má ekki frekar en Danmörk leyfa það að landið sé notað í slíkum tilgangi. Markmið okkar hlýtur að vera að gera sem mest gagn fyrir sem flesta sem þurfa á hjálp að halda. Vandinn liggur að nokkru leyti í því að sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um móttöku flóttamanna, frá 1951, ef sá ekki fyrir og tók ekki tillit til þess hvernig heimurinn hefur breyst, samgöngur og annað. Hann var hannaður til þess að taka á ástandi sem er mjög í líkingu við það sem við horfum nú upp á í Úkraínu þar sem stór hópur fólks þarf að flýja land vegna stríðsátaka yfir í nærliggjandi lönd og þau þurfa að geta tekið á móti þessum mikla fjölda, a.m.k. tímabundið. Þetta fyrirkomulag var ekki hannað til að fást við þá starfsemi sem nú er, því miður, eins og ég rakti hér áðan, orðin allt of ráðandi á þessu sviði þar sem

En þeir hinir sömu eru þá að taka pláss frá þeim sem eiga fyrst og fremst réttinn. Við sjáum að flóttamenn frá Úkraínu eru fyrst og fremst konur og börn og eldra fólk

í síðustu viku með samningi við Afríkuríkið Rúanda um að senda hælisleitendur, sem kæmu með þessum hætti til landsins, þangað til að unnið

beina fólki inn á lögformlegu öruggu leiðina og það þurfum við líka

Ég þakka hv. þingmanni fyrir að taka til máls undir þessum mikilvæga dagskrárlið. Ég þarf svo sem miklu meira en tvær mínútur plús eina til að svara öllu sem ég tel að

Nú er það svo að samkvæmt þeirri löggjöf sem gildir í Evrópu, alþjóðalöggjöf, evrópskri löggjöf og löggjöf allra Evrópuríkja, á flóttamaður sem kemur að landi rétt á vernd. Það þýðir að ef þú kemur til Evrópu og ert flóttamaður áttu rétt á vernd. En þú mátt ekki koma hingað. Það er engin lögleg leið fyrir flóttamenn að koma til Evrópu og sækja um hæli — engin.

víða tekið mjög vel á móti flóttamönnum á vegum Sameinuðu þjóðanna og mál þeirra þá sett í ferli og tekið á móti þeim í löndum eins og á Íslandi. Við höfum tekið á móti talsverðum fjölda flóttamanna í gegnum Flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna og viljum gera það vel, höfum lagt áherslu á það. Hv. þingmaður kemur einmitt inn á mjög áhugavert stórt atriði, siðferðilegt atriði, sem ég hafði hugsað mér að ræða nánar í ræðu hér síðar. Það er sú staðreynd að flóttamenn borga oft á tíðum til að mynda 10.000 evrur fyrir að fara í lífshættulega för gegnum Afríku, á báti á Miðjarðarhafi o.s.frv.

Það er vegna þess að Evrópulöndin taka ekki á móti flóttamönnum sem koma beint með flugi. Og af hverju er það? Evrópulöndin, Þýskaland og Svíþjóð þar á meðal, vita að þau myndu ekki ráða við það ef þau opnuðu fyrir vegabréfsáritun eða ef ekki væri þörf fyrir vegabréfsáritun fyrir hvern þann sem vildi koma með flugi til þessara landa. Þess vegna er þetta fólk

Nú hefur það verið þannig um langa hríð að Evrópa hefur verið að synja þorra þess fólks sem hingað leitar, jafnvel eftir mjög hættulegum leiðum, snúið því til baka, sent það áfram eins og böggla þvers og kruss um Evrópu áður en það er síðan sent út úr Evrópu. Evrópa er jafnvel búin að gera samninga við ríki þar sem mannréttindabrot og gríðarlegt ofbeldi og bara virkilega viðurstyggilegir hlutir eru í gangi til þess að koma fólki þangað aftur. Þrátt fyrir þetta fjölgar því fólki sem borgar glæpasamtökum fyrir að fara lífshættulega leið, leggja líf sitt og limi og allt sem það á í hættu, til að komast hingað. Telur hv. þingmaður að það að senda fólk í burtu, sem hefur lagt þetta á sig og jafnvel orðið fyrir gríðarlegum áföllum og tjóni af því að hafa farið þessa leið sem augljóslega er eingöngu gert í neyð,

Virðulegi forseti. Hér ræðum við frumvarp til breytinga á lögum um málefni innflytjenda sem snýst fyrst og fremst um samskipti Fjölmenningarseturs og sveitarfélaga um móttöku þeirra einstaklinga sem þegar hafa fengið vernd á Íslandi. Hv. þm. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson flutti hér þriðja árið í röð ræðu sem snerist fyrst og fremst um málefni útlendinga sem þessi lög í rauninni fjalla ekki um, þess fólks sem hingað leitar. Mig langar samt sem áður að spyrja hv. þingmann út í frumvarpið sem við ræðum hér og beina þeirri spurningu til hans hvaða þýðingu þetta frumvarp hafi fyrir samskipti sveitarfélaga og Fjölmenningarsetur og í rauninni ráðgjöf Fjölmenningarseturs til sveitarfélaga við móttöku þeirra 850 Úkraínumanna sem hingað eru komnir nú þegar og þeim gæti og mun því miður að öllum líkindum fjölga á næstu dögum.

Herra forseti. Ég er undrandi á því að í þingflokki Framsóknarmanna sé enn stuðst við talpunkta sem kom á daginn í fyrri umræðu um þetta mál að reyndust algerlega innihaldslausir, og það eftir að framsögumaður málsins, hv. þm. Jódís Skúladóttir, fór ágætlega yfir staðreyndir málsins. En einhverra hluta vegna vilja menn ekki kannast við um hvað þetta raunverulega snýst. Hér kom í fyrri umræðu hæstv. félagsmálaráðherra og hélt því fram að þeir sem væru á móti þessu vildu ekki að innflytjendur fengju að læra íslensku. Það var bara ekkert um það í þessu máli, það hafði ekki nokkur einustu áhrif á það. Þetta mál snýst um að leggja grunn að því að fólk eigi rétt á sömu þjónustu, sömu greiðslum þar með talið, óháð því með hvaða hætti það kemur til landsins.

Eflaust geta þessir þrír starfsmenn gert eitthvert gagn í því en við þurfum miklu meira en þrjá til að hjálpa þeim mikla straumi sem hefur komið frá Úkraínu og mun koma áfram.

Það ástand og sá mikli fjöldi sem berst til Evrópu, og þar með talið til Íslands, kallar á sérstök viðbrögð af hálfu stjórnvalda, sérstök viðbrögð og veruleg fjárframlög, en ekki á það að reyna að nota það til þess að réttlæta gamalt mál sem aldrei virkaði.

þetta frumvarp er einn liður í að bæta samskipti ríkis og sveitarfélaga við móttöku þeirra sem fá hér vernd eftir að verndin hefur verið veitt, hvort sem fólk kemur hér sem svokallaðir kvótaflóttamenn eða kemur á eigin vegum eins og fólk frá Úkraínu er að gera núna. Það skiptir auðvitað máli fyrir það hlutverk Fjölmenningarseturs að para saman innflytjendur og sveitarfélög

hvernig frumvarpið mælir fyrir um þjónustu Fjölmenningarseturs við sveitarfélög sem taka á móti innflytjendum.

en það er hægt að gera það með allt öðrum hætti en að ráðast um leið í grundvallarstefnubreytingu sem glæpagengi munu nota í auglýsingum til að gera Ísland að áfangastað á sama hátt og dönsk stjórnvöld eru sérstaklega að reyna að koma í veg fyrir núna.

þau sem hingað koma, hver sem ástæðan er fyrir því. Við því er m.a. brugðist með breytingum á skiptingu mála og verkefna innan Stjórnarráðs Íslands, með því að færa þetta verkefnasvið inn í félagsmálaráðuneytið.

Það getur verið stríð, það geta verið loftslagsbreytingar, sem við sjáum á hverjum einasta degi, í hverjum einasta fréttatíma, teikn um að séu að hafa veruleg áhrif um allan heim, náttúruhamfarir þeim fylgjandi eða af öðrum ástæðum.

og mannúð. Mig langar því að spyrja hv. þingmann hvort hann hafi leitt hugann að því að orðræða eins og sú sem hann viðhefur hér kunni að ala á ótta og sundrung í samfélaginu.

herra forseti, að nálgast mál með þessum hætti. Við verðum að geta rætt raunverulegt innihald. Ég er algerlega sannfærður um að það sé rétt hjá hv. þingmanni að langflestir Íslendingar vilji leggja mikið af mörkum við að aðstoða fólk sem stendur illa af ýmsum ástæðum. En rétt eins og við þurfum stöðugt að taka ákvarðanir í innanlandsmálum um hvernig fjármagni er varið til að gera gagn

leyfa okkur að tala um það með hvaða hætti við gerum mest gagn og leyfa okkur líka að gagnrýna, leyfa okkur að benda á að hugsanlega sé verið að gera hluti sem á heildina litið gera okkur erfiðara fyrir að hjálpa eins og langflesta Íslendinga langar að gera

Það er ekki mannúð nema þú raunverulega leitir leiða til þess að ná sem mestri mannúð, hjálpa sem flestum þeirra sem þurfa mest á hjálp að halda.

Gott og vel, mér fannst ég þó greina þann sameiginlega skilning okkar að hér sé samfélagið að breytast ansi hratt, m.a. í ljósi þeirra aðstæðna sem uppi eru í heiminum; stríð, loftslagsbreytingar,

Hv. þingmaður bendir á að með þessari lagasetningu sé um grundvallarstefnubreytingu að ræða og að við skerum okkur úr

Það er a.m.k. ekki gott að við skerum okkur úr ef við ætlum að vera hið eina af Norðurlöndunum sem lítur ekki á staðreyndir mála heldur höldum áfram að nálgast þetta á grundvelli einhverra frasa. Staðreynd mála er sú

komast um lengri veg og freista gæfunnar og ekki hægt annað en að skilja það fólk sem það gerir. En það þýðir líka, af því að hv. þingmaður spurði um sérstöðu Íslands, að við munum einfaldlega þurfa að velja hvernig við gerum mest gagn. Við getum ekki